Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, danas je prva točka dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, drugo čitanje, P.Z. broj 443.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

Molio bih sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je poštovani Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se predsjedniče HS-a, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, to je konačni tekst. Da podsjetimo, ovim Zakonom ispunjava se obveza iz EU pilota 92 55 od 2017.-toj u vezi prijenosa Direktive 21 od 2006.-te godine Europskog Parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom, od industrije, vađenja minerala i u izmjeni Direktive 35 od 2004.-te godine koju je trebalo prenijeti u pravni poredak RH ovim izmjenama Zakona. Te se sukladno tome propisuje postupanje s otpadom iz rudarske industrije koji uključuje obvezu izrade Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, te način, uvjeti i nadležnost za izdavanje dozvole za gospodarenjem otpadom iz rudarske industrije. Pošto smo morali ići u izmjene zbog ovih EU pilota, onda smo zahvatili i u nekoliko Instituta, korekcije nekoliko Instituta, za koje smo smatrali da su u ovom trenutku, bitno da se korigiraju. Tako smo uskladili, preciznije odredili i pojednostavili određeni postupci u sustavu gospodarenja otpadom u dijelu koji se odnosi na dozvole i potvrde za gospodarenje otpadom. Naime, pojednostavljuje se postupak izdavanja, izbacuje se obveza za dostavljanje nepotrebne dokumentacije. Potrebno je da se samo bude registrirano za tu djelatnost. Umjesto dosadašnjeg Očevidnika energetskih uporabitelja, uvodi se Očevidnik uporabe koji znači da se za određenu obradu otpada ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, nego samo potvrda za upis u Očevidnik. To se naročito odnosi na kompostane i bio plinska postrojenja. Ovaj Očevidnik vodi nadležno tijelo u županiji, a na taj način se pojednostavljuje postupak za određene gospodarske subjekte jer umjesto izdavanja dozvole, upisuje se u Očevidnik, što je jednostavniji postupak. Što se tiče pojednostavljenja dozvola, pojednostavljuje se postupak za sanacije postojećih odlagališta otpada, umjesto, naime, umjesto uporabne dozvole, za sanaciju je potrebno samo građevinska dozvola. Dodaje se u definiciji proizvođača proizvoda i fizička osoba. Imali smo do sada pravnu osobu i obrtnika, sada dodajemo i definiciju fizičke osobe jer ćemo uključiti u sustav povratne ambalaže i OPG. Preciziraju se obveze u vezi sa određivanjem nus proizvoda. Naime, izdajemo potvrde za sve proizvode za koji se utvrdi da ispunjavaju uvjete za statusnost proizvoda, dakle, on više nije otpad, nego sada postaje roba. Priznaje mi upise Ministarstva poljoprivrede za nus proizvode životinjskog podrijetla da se izbjegnu dupli upisi. Detaljnije se određuju nadležnosti inspekcijskih službi i komunalnog redarstva u jedinicama lokalne samouprave. ovlasti, komunalni redari imaju ovlasti da postupaju sada prema počinitelju koji odlaže nepropisno otpad jer do sad smo imali samo postupanje prema vlasniku nekretnine od strane inspekcije. Komunalni redari ovim rješenjem imaju ovlasti da u prvom svom izlasku pišu rješenja o uklanjanju mjere, gdje propisuju mjere uklanjanja nepropisno odloženog otpada, određuju za to rok. U drugom krugu, dakle, ukoliko se ta mjera ne ispuni, oni imaju ovlasti optužnoga prijedloga. Inspekcija je prema Zakonu o gospodarenju otpadom je sad nadležna Inspekcija za zaštitu okoliša. Isto tako, određuje se postupak zatvaranja odlagališta otpada na način da ministar u redoslijedu zatvaranja odlagališta donosi odluku o zatvaranju odlagališta, a sve sukladno dokumentu dinamike i redoslijed zatvaranja odlagališta otpada, zatim obveza preuzimanja otpada na odgovarajuća odlagališta s područja na kojem je zatvoreno odlagalište i obveza primjene iste cijene za sve davatelje javne usluge koji odlažu miješani komunalni otpad na istom odlagalištu. Propisuje se isto tako i predaje otpad u CGO na način da se mora primjenjivati da se mora primjenjivati ista cijena obrade preuzetog miješanog komunalnog otpada…/Govornik se ne razumije/…za sve davatelje javne usluge koji su dužni predavati miješani komunalni otpad u određeni CGO. Dakle, bitno je ovdje Dakle, bitno je ovdje reći da su isti uvjeti za jedinice lokalne samouprave koji pripadaju jednom CGO, a odluka o implementaciji, PGO određuje područje koje obuhvaćaju budući CGO. Propisuje se Propisuje se i financijsko jamstvo kao instrument koji mora imati osoba koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom, a koje će koristiti nadležno tijelo u slučaju potrebe za vrijeme trajanja dozvole s kojim su osigurana s kojim su osigurana sredstva potrebna za prikupljanje, prijevoz, skladištenje i obradu količine otpada iz dozvole. Do sada smo imali policu osiguranja uz elaborat, ali ona je bila nenaplativa, dakle, bila je nedefinirana, sada će ovo biti neka vrsta financijskog jamstva, koja tvrtka, koja ima dozvolu za gospodarenjem otpadom, mora tim financijskim jamstvom osigurati, mora imati osiguranje od štete koje nastane kada prestane sa radom ta tvrtka. Imali smo takvih slučajeva da onda cijela briga oko završetka toga posla spada na državu pa se to mora zbrinuti putem treće osobe što je vrlo komplicirani postupak. Određuje se da je jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi odlagalište otpada ima pravo na novčanu naknadu za korištenje odlagališta otpada koju plaća jedinica lokalne samouprave koja koristi odlagalište otpada druge jedinice lokalne samouprave. Dakle, ovdje visinu to je tzv. ekološka renta, tu visinu određuje, visinu naknade određuje jedinica lokalne samouprave na svojim tijelima, ministarstvo će pravilnikom propisati kriterije za određivanje najviših cijena i jedinica lokalne samouprave na svojim tijelima može ovdje donijeti odluku da u kom srazmjeru će naplaćivati tu ekološku rentu ili ju uopće ne naplaćivati. Ona se naplaćuje JLS-a i u korist korist JLS-a i onda su uglavnom nenamjenska sredstva dakle služe za podizanje neke vrste standarda jedinica, građana jedinice lokalne samouprave koja prima tuđi otpad na svoje odlagalište. To je bio, to je bio koncept dakle prijedlog izmjena zakona, u međuvremenu između prvog i drugog čitanja pristigle su određene primjedbe Odbora za zakonodavstvo pa samo tako u nomotehničkom smislu promijenili članke 6., 19., 66., 79. i 93. tu se radi o nomotehničkim izmjenama. od državnih tijela prigovore su imali Ministarstvo uprave u postupku izmjene revizije dozvole pa su mijenjali, korigirali članak 39. kojim su umjesto roka revizije, dozvola utvrđuje rok do kada mora biti obavljena provjera provjera okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom. Korigirali smo članak 47. kojim se umjesto postupka revizije dozvole propisuje postupak provjere okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvola. Mijenjali smo i članka 68. kojim se usklađuje sadržaj registra djelatnosti gospodarenja otpadom s navedenim izmjenama. Isto tako smo mijenjali članke koji se odnose na novonastali Državni inspektorat, pošto inspekcija prelazi u tu novu instituciju. Prema zahtjevu Ministarstva vanjskih poslova je dorađen članak 2. na način da su brisani navodi o EU uredbama za koje se Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ne uspostavlja pravni okvir za provedbu istih. Isto tako smo uvažili i primjedbe i Ministarstva gospodarstva, Sektora za rudarstvo pa smo mijenjali članak 2., 27., 44., 36., 51. i 66. I uvažili smo primjedbe Ministarstva uprave vezano za upravne postupke upisa u očevidnike pa samo mijenjali članak 5. kojim se uređuje upis u očevidnik nusproizvodnika, članak 6. uređuje se upis u očevidnik za ukidanje statusa otpada, članak 52. kojim se uređuje nadzor za vođenje očevidnika, članka 59. kojima se odredbe kojima se odredbe prilagođene s obzirom da su postupci kojima se rješava o zahtjevu za upis u očevidnik sada uređeni kao upravni, upravni postupak. Istovremeno smo i mijenjali članak 10. koji se odnosi na neusklađena odlagališta jer istekom 2018. godine više ne postoji mogućnost odlaganja otpada na neusklađena odlagališta. Na zahtjev Ministarstva pravosuđa smo mijenjali članak 8. i članak 14. kojim se obavezuje izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave da dostavi godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom RH jedinici područne (regionalne) samouprave. I mijenjali smo iz nomotehničkih razloga članak 80. gdje je 84. koji je sad postao 84., 84a. Dobili smo i, dobili sastavni dio, koji postaju sastavni dio ovoga zakona, a odnose se na trenutak primjene ovog zakona gdje je amandmanom Vlade rečeno da ovaj zakon stupa na snagu 8 dana od dana, dana objave u Narodnim novinama odnosno

neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili kažnjivo onečišćenje okoliša, inspektor predlaže ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu ukidanje dozvole.“ I imali i amandman Odbora za zakonodavstvo koji je nomotehničke naravi koje prihvaćamo. Hvala vam.

i u toj šumi zakona mene zanima do kada će Hrvatska primijenit lokalne samouprave tu najmoderniju ovaj metodu otklanjanja otpatka kao npr. ovaj u Kninskoj županiji, to je sigurno to je sigurno pozitivni pomak. Do kad je ta strategija predviđena? I drugo dvije ključne riječi bi odvojio iz vašeg izlaganja, to je inspekcijske službe. pola sata od Zagreba, 20 minuta vožnje vidite izgleda kao kuta na Savi, odlagališta, šta rade inspekcijske službe, u Splitu imamo stotine spaljenih kontejnera, imamo stambene zgrade u centru Zagrebu koje izgledaju kao onaj favele u Rio de Jaineru jel neriješeni imovinsko pravni odnosi i ne mogu razumjet zašto se još tu ne može plastika od papira itd. To ne funkcionira u centru Zagreba, to se može vidit. Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi kolega Glasnović, dakle apostrofirali ste problem komunalnih službi, mi upravo iz tog razloga jesmo uveli institut komunalnog redara i komunalnog redarstva u jedinicama lokalne samouprave. Upravo iz razloga da bi operativno na terenu ljudi koji su u sustavu jedinica lokalne samouprave rješavali te crne točke koje se zovu divlja odlagališta i to smo uradili na način da smo komunalnim redarima dali ovlasti da direktno postupaju prema počiniteljima, dakle uhvaćenim zatečenim počiniteljima nepropisnog ili protuzakonitog odlaganja otpadom. Dok ste do sada imali situaciju da se to rješava na način da je inspekcija po nečijoj prijavi izlazila i kažnjavala vlasnika nekretnine koji nije morao biti odgovoran za deponiju koja se našla na njegovoj nekretnini. Dakle smatrali smo da je ovo logičnije, da je pravičnije i da je učinkovitije rješenje nego što je bilo do sada. kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite je apsolutno razumno a temelji se na činjenici da se u pojedinim jedinicama lokalne samouprave otpad odvozi rjeđe a cijena otpada je znatno veća. Pri tom imamo već primjere i iz nekih drugih gradova a vidimo i velike najave u novinama i ministar se je referirao kada je riječ o gradu Zagrebu. Dakle ne treba tu biti jako veliki stručnjak a da se vidi da su kante pretrpane a da se otpad ne odvozi a da će cijene biti sve veće i veće. Dio toga se može regulirati zakonom, dio toga ste regulirali uredbom. No bilo bi dobro od vas čuti jer je ovo prilika što se tu dešava i koja uloga je države, odnosno ministarstva da zaista naši građani više ne, plaćaju više a dobiju manje. Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvažena zastupnice. Dakle ja ovdje samo mogu odgovoriti da cjenik formiraju lokalne samouprave, dakle cjenik kada se formira mora održavati i sve elemente stvarnih troškova gospodarenja otpadom u toj lokalnoj samoupravi, odnosno gradonačelnik, odnosno načelnik općine ga mora potvrditi. Dakle politiku cijena gospodarenja otpadom u lokalnoj samoupravi definira lokalna samouprava na svojim tijelima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Treća replika poštovani kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Ovim izmjenama zakona će biti skuplji, odlaganje otpada platiti će građani, to je činjenica. A iz više razloga, prije svega, vi ćete centre za gospodarenje otpadom raditi ogromne, kao što je Marišćina. Tako će biti i u Dalmatinskoj zagori u Lećevici gdje ćete ugroziti i naše rijeke koje su pitke Cetinu, Krku, gdje ovisi milijun ljudi bez ikakvog problema. Umjesto da se odvaja u sortirnicama malim otpad, da se od toga zarađuje i da našim građanima bude manje plaćanje, da imamo veći broj zaposlenih. Na ovaj način vi

mi ovaj zakon ne možemo povući, mi ga sada korigiramo. Inače je u pripremi prema europskim direktivama novi Zakon o gospodarenju a mi smo ga već počeli raditi ali to sad dakle nije tema. Centri za gospodarenje su dio strategije, dio plana gospodarenja koji je na snazi i koji mi moramo poštivati. Mi smo svjesni da je odvajanje na kućnom pragu kao prvo odvajanje, prvi stupanj odvajanja najbitnija stvar, zato smo išli sad u ove pozive za nabavku spremnika. Platili smo edukaciju da ljude educiramo što je više moguće o potrebi upravo ovo što ste vi rekli odvajanje u svakom segmentu. Svjesni smo da sortirnice su nezaobilazni segment odvajanja i stvaranja reciklabilnog kvalitetnog materijala. I zato smo išli sad u pripremu poziva, iskaz interesa je pokazao da postoji interes za sortirnice. Idemo sad u javnu raspravu oko elemenata poziva za sortirnice i on će biti vjerojatno vrlo brzo u opticaju. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Državni tajniče, dakle ja, evo vi kažete tražili ste iskaz interesa za sortirnice. Naime, vidljiv je vaš krivi pristup, dakle nema tu iskazivanja interesa, mi imamo zadatak transformirati sustav gospodarenja otpada u kružno gospodarenje otpadom. To se ne može bez tih neizostavnih dijelova kao što je sortirnica. Tako da vi trošite vrijeme na krive stvari. Vi morate organizirati sustav nabave putem europskih novaca, osiguranja elemenata za prestanak jeftinog odlaganja i osigurati time što bržu konverziju kružnog gospodarenja otpadom. Recite gdje u zakonu stoji odredba kojom će se povećati stupanj, odnosno evidencija odlaganja vaganjem. Dakle vaganje je jedino ono što je meritorno. **Jandroković, Zahvaljujem se uvaženi zastupniče Dobrović. Dakle mi smo razgovarali sa jedinicama lokalne samouprave oko sortirnica. Dakle nama je, nije bitno da se formalno one isfinanciraju i negdje izgrade kao građevinski objekti ukoliko oni u tim lokalnim samoupravama neće postići punu funkciju. Dakle mi razgovaramo zato jeste postupak malo sporiji jer želimo da te sortirnice sa tim kapacitetima koje se budu definirale sada na e-savjetovanju itd., da budu stvarno u istinu funkcionalne, da ne radimo to samo zbog toga da bi mogli reći da smo napravili određeni broj sortirnica a da one nemaju isplativost, prije svega ekonomsku isplativost, održivost i da nisu funkcionalne. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu poštovani kolega Babić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče Horvat, drago mi je što ste u odnosu na prvo čitanje poboljšali ovaj dio kod gospodarenja otpadom i sanacije odlagališta, da više nije potrebna uporabna dozvola odnosno da je da je dozvoljena samo građevinska dozvola što je dobro i ekspeditivnije u odnosu na prije. Međutim kod komunalnih redara koji će sada moći postupati ne samo prema vlasniku već i počinitelju dijelom ste odgovorili i zadovoljan sam tim dijelom prema kolegi Glasnoviću ali mislim da treba razmisliti o tome s obzirom na nove ovlasti komunalnih redara, nizom zakona smo im dali određene ovlasti, zapravo njihova se znanja moraju proširivati glede donošenja takvih rješenja. Bilo bi dobro da ministarstvo zapravo djeluje i da postoje određena unificirana rješenja vezana za komunalne redare kako bi mogli postupati i prema počiniteljima. **Jandroković, Pa zahvaljujem se što ste podržali ove naše promjene, dakle komunalni redari su novi institut, vidjet ćemo kako će to funkcionirati ali definitivno ideja jeste da se ovlasti za postupanje prema osobama koji protuzakonito odlažu otpad upravo u ovom prvom stupnju rješavaju ljudi koji poznaju lokalnu samoupravu, koji poznaju ljude, koji su mobilni, koji su bliži događajima i naravno da će u tom postupku trebati obezbijediti dokaze. Dakle ako ćemo ići na kraju nekakav prijedlog optužni, onda morate imati kvalitete kako to osigurati, to će morati lokalna samouprava da se angažira odnosno da ima nekakvu svoju projekciju kako će postupati na terenu ti komunalni redari a da njihov rad bude učinkovit. Zahvaljujem. Kolega Dobrović, samo da vam kažem, dakle već se kolega Maras najavio poslije replika za stanku, ako nije problem da sačekamo da završe replike pa onda može. Hvala vam. Kolega Demetlika, izvolite. Zavaljujem g. predsjedniče. Državni tajniče, stavkom 5. u članku 14. nametnuli ste primjenjivati istu cijenu preuzetog miješanog otpada za sve komunalce tj. za davatelje javne usluge. Da li ste vodili računa da su jedinice lokalne samouprave sudjelovali u izgradnji centra tj. sufinanciranje kroz kredit i sad imate primjera, ja ću reć Umaga, koji je izašao iz sporazuma i u odnosu na 40 jedinica lokalne samouprave koje uredno plaćaju kredit, da imaju istu cijenu kao i sve jedinice lokalne samouprave koje su preuzele obavezu vraćanja kredita. nepravilnost i da se prepusti ipak centru za one jedinice lokalne samouprave koje nisu prihvatile sporazum i sufinanciranje centra da imaju drugačiju cijenu nego ostali komunalci. Uvaženi kolega, zahvaljujem se. Dakle, logika je da centar mora pokrivati određeno područje svojim radom i logika je da na tom području lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave imaju isti cjenovni tretman kao što na kraju to smo iskomunicirali sa lokalnim samoupravama.

pa evo već u prethodnoj replici kolege Babića dotaknuta je ova tema, naime, ja sam pripremio amandman na članak 20. koji se referira na članak 36. zakona stavak 3. a vezano je uz komunalne redare. Intencija je dobra a s obzirom da ste vi pravnik, ja mislim da ćemo nać tu zajednički nekakav jezik. .../Govornik se ne razumije./... taj amandman, obrazložit ću ga u svojoj raspravi kasnije u ime kluba, sad samo načelno mogu reći, uvijek ono što se događa ovdje u nizu zakona koje smo donosili pa kad bi donijeli recimo zakon da jedinice lokalne samouprave trebaju kupiti letjelice kojima će npr. snimati teren iz zraka, kad bi netko pitao tko će upravljati tim letjelicama, vjerojatno bi se netko dosjetio i rekao pa komunalni redari. Dakle njima se daje sve više zadataka u nadležnost, a u ovom smislu je samo upitno to kad vi kažete da nekoga oni trebaju zateći, to nije dobro rješenje, neka prikupljaju dokaze, neka ih imaju a vidjet ćete u ovom prijedlogu amandmana da se to to tako definira. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor, izvolite. Ne želite, dobro? Onda idemo dalje, kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Saniranjem mnogobrojnih odlagališta otpada je u tijeku. Još uvijek je mnogo divljih odlagališta ali volumen otpada je sve veći, odlagališta su sve veća. Što vi mislite o spalionicama, postrojenja za spaljivanje otpada znatno bi smanjila i usporila porast volumena otpada koji se mora odlagati posebno što bi energane koristile otpad kao izvore energije i bile toplane. izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle, ovo vaše pitanje je dakako dobro, interesantno, ono traži jednu opširniju raspravu. Dakle ne možemo sad u minut odgovoriti ali definitivno mi smo svjesni dimenzije toga problema radimo analizu energetske oporabe i radimo određene dokumente u ministarstvu koje treba da iskažu kakve su potrebe i mogućnosti energetske oporabe RH u narednom periodu. Kad to bude bilo gotovo, bit će na javnom uvidu pa ćemo moći svatko dat svoje mišljenje ali definitivno to je tema o kojoj treba ozbiljno razgovarati. **Jandroković, Hvala lijepo. Kolega Horvat, ono što bih vas ja upozorio i zamolio i šta zakonom treba regulirati je transparentnost i određivanja cijena i povećanja cijena kod jedinica lokalnih samouprave zbog toga što mi imamo nevjerojatan slučaj u gradu Zagrebu da uopće građani nisu upoznati na koji se način to formira, dobivaju poruke preko medija i sada želi gradska uprava povećati cijenu za četveročlanu obitelj u 30 kvadrata sa 25 kuna na 100. Žele 1000 kuna uzeti našim obiteljima u gradu Zagrebu koje žive u najskromnijim mogućim uvjetima a u isto vrijeme svjedoci smo stotina ilegalnih deponija po gradu Zagrebu. Znači ja vas molim da utječete kao državni tajnik na upravu u gradu Zagrebu da bude transparentnija i da bolje radi svoj posao. Hvala lijepo. **Jandroković, Zahvaljujem se. Uvaženi kolega Maras, nisam siguran da ja kao državni tajnik mogu utjecati na lokalnu i regionalnu samoupravu na način kako ste vi to rekli ali definitivno mi smo donijeli uredbu koja je propisala obaveze, načine, iskazivanja određivanja cijene za jedinice lokalne samouprave pa i za grad Zagreb, bitno je da ta cijena mora iskazati realno sve troškove u zbrinjavanju otpada te lokalne samouprave. I naravno propisan je način kako to mora biti dostupno kao informacija građanima.

Ovo je zapravo zakon iz 2013. godine koji se ovim izmjenama, ovim prijedlogom u određenim dijelovima znatno poboljšava, dakle, nakon 5 godina primjene i to treba podržati. je vrlo loše ovdje i što ne doprinosi onome što ste spominjali o toj transparentnosti, cijena za uslugu gospodarenje otpadom, to je uvođenje i vraćanje naknade za korištenje odlagališta. E, upravo to jedan od najvećih problema ovih izmjena jer ruši cijeli koncept transparentnosti cijene javne usluge gdje će jedinice lokalne samouprave ponovno iz razloga koji niste uspjeli ovdje obrazložiti naplaćivati drugim jedinicama lokalne samouprave korištenje odlagališta, što ruši cijeli sustav i koncept .../Upadica: Hvala. /... cijene javne usluge .../Upadica: Hvala Zahvaljujem se, uvaženi zastupniče. Dakle, ovo jeste zakon iz 2013. i sad smo smatrali da trebamo napraviti određene korekcije u tom zakonu. Između ostalog smo propisali naknadu za odlaganje na odlagališta u drugoj jedinice lokalne samouprave. Ja ću ovdje samo reći podatak, mi ovog trenutka od 556 jedinica lokalne samouprave imamo situaciju da 436 koristi odlagalište u drugoj jedinici lokalne samouprave, znači na prostoru druge jedinice, znači, ne kod sebe. Kad zatvorimo, a moraju zatvoriti ovih 29 koji su apsolutno neuređena odlagališta, to se taj broj se povećava. Dakle, smatrali smo da je na neki način kroz zelenu rentu korektno da građani lokalne samouprave koji primaju tuđi otpad imaju određene benefite od toga. I propisali smo da je to trećina cijene neke prosječne cijene sakupljanja otpada.

je na redu kolega Žagar, izvolite. to su vam čl. 8., čl. 19., čl. 22. gdje se i propisuju kazne, ne za jedinice lokalne samouprave nego baš za izvršna tijela, tj. gradonačelnike i načelnike. Zbog čega to kad znamo da imamo svoje firme i tijela koja to rade? Isto tako me zanima dalje, ne može se, kao što ste prije se tu napomenuo čl. 14. cijena formirati isto za sve jer netko vozi od kilometra otpad, netko vozi od 50 km, nije isto onda cijena odvoza s jednog km udaljenosti i 50 km, tu bi već trebalo doći do smanjenja cijene, a ono što ste prije rekli da su gradovi i općine digli cijene. To nije točno, mi smo morali dići cijene jer je do povećanja došlo zbog usklađivanja s Uredbom o gospodarenju s komunalnim otpadom Hvala./... Sabor donio i to smo se trebali uskladiti do kraja godine. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Odgovor izvolite. Nema odgovora. Tako da smo došli do kraja sa replikama pa bih sada pitao žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Javlja se predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode, kolega Ivan Vilibor Sinčić. A, pardon, kolega Sinčić ispričavam se, imali smo zahtjev za stanke. Moja greška, prvi se javio kolega Maras. Hvala lijepa. Kolegice i kolege, tražimo stanku vezano uz odlaganje otpada i moram reći da sam posebno žalostan što opet u HS nema niti jednog zastupnika kluba gradonačelnika Milana Bandića, niti jednog, kao niti jučer kada smo razgovarali o sličnoj temi, niti preletača, niti ovih fiksera od početka, nikoga tu nema, joj, ispričavam se, sad sam vidio g. Kajtazija, ali možda bolje da ga nisam spomenuo, sad mu je možda malo i neugodno. Je, g. Kajtazi je ovdje, ali većina jučer ih nije bila nitko, a danas evo, samo g. Kajtazi. Kada pričamo o temi koja je krucijalna za grad Zagreb, gdje vidimo na području grada Zagreba niču ilegalni deponiji, ja sam bio osobno ovaj tjedan na Strugama na Peščenici u gradu Zagrebu gdje mi je jedan čovjek objašnjavao kako tamo građevinski otpad na privatnom zemljištu se može odlagati stotine kamiona, niknulo je cijelo jedno brdo, ali komunalnih redara, g. državni tajniče, nisam vidio. Koristim priliku ovdje da vas tražim osobno, a postavit ću i zastupničko pitanje što činite po tom pitanju? Evo ja vam dam lokacija, 3. Struge. Napravite nadzor. Postoje dva brda gdje su niknula odlagalište građevinskog otpada gdje stanovnici od smrada ne mogu živjeti. Nemojte molim vas zaboraviti. 3. Struge, Peščenica. Ne možete fulati, dva brda su nikla tamo. Molim vas da pošaljete inspekciju, da se vidi šta se radi i da se u gradu Zagrebu konačno počne voditi o kvaliteti života naših sugrađana i da se počnu provoditi zakoni. A ne samo da se nabijaju cijene 3. puta veće nego što su bile do sada da naše 4-člane obitelji u 30 kvadrata moraju plaćati mjesečno umjesto 25, stotinu kuna. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Dobrović. Odobrava se stanka, naravno, izvolite. Slaven (MOST)** Tražim stanku isto tako u ime Kluba MOST-a nezavisnih lista. Naime, mi se trebamo konzultirati oko ovog zakona. On donosi određene promjene koje su doista kozmetičke prirode, komunalni sustav gospodarenja otpadom u RH se nalazi u jednoj nezavidnoj situaciji gdje se traže hitne mjere. Dakle, to bi se dalo usporediti s time da se nalazimo na brodu koji tome, a mi se bavimo zamjenom žaruljica ili popravljanjem ograde. Dakle, ovaj zakon ne predviđa ništa od onoga što bi bilo nužno, a to je da obeshrabri jedinice lokalne samouprave na odlaganje da ih natjera na sustavni pristup u sustavu odvojenog prikupljanja i da se time izbjegne ovo poskupljenje koje se je već desilo u mnogim jedinicama lokalne samouprave, kao Rijeci i drugima i kao što znamo, evo, u Zagrebu se najavljuje poskupljenje već 3 put od više nego 200, dakle, 2 puta će narasti cijena. To sve skupa ukazuje na to da će građani neminovno biti izloženi jednom novom komunalnom trošku, koje će u nekoliko godina narasti na gotovo milijardu kuna godišnje. Dakle, novih milijardu kuna godišnje komunalnog troška, zbog komunalnog otpada, umjesto da to bude sirovina, jer tu imamo 200-300 tisuća tona papira i kartona, tu imamo isto toliko plastike i drugih materijala, koji se pravilnim pristupom može konvertirati u sirovinu i vraćati u gospodarski sustav. Dakle, to je naša obveza, to smo si zapisali u zakonu iz 2013. i u pristupnom ugovoru, ja doista ne znam zašto se ide ovim putem. Hvala. Odobrava se stanka. Sada je na redu i poštovana kolegica Mrak Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, molim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba GLSA-a i HSU-a, tema je naravno, ovaj zakon koji je pred nama. Zakon je bio u prvom čitanju i u prvom čitanju dobro se sjećam se govorili o niz tema, došlo je i u drugo čitanje. No, stvari se nekako, mimo zakona dešavaju dosta ubrzano. Ubrzano se dešavaju činjenice, odnosno, situacije u kojoj zaista vidimo da je dosta jedinice lokalne samouprave, povećalo cijenu da naši građani zaista, alarmiraju i govore o situaciji koji je, da ovaj zakon je u odnosu na to odnosno, prijedlog koji imamo, mi ne možemo reći u onom dijelu koji je je on vrlo korektan, ali on je kamilica. A stvari su se krenule zaista ubrzano dešavati. Naravno kada je to u Gradu Zagrebu, onda su svjetla pozornice na Gradu Zagrebu. Samo kada dolazite do ove sabornice, pogledajte, kada idete pješice, prepune kante. Dakle, u Gradu Zagrebu se rjeđe odvozi otpad. Pogledajte malo zelene otoke. Ako želite paori negdje ostaviti morate obići, barem 2-3 zelena otoka koji ne želite baciti uz to. I to su s kojima se mi suočavamo. Tu u zakonu postoji još jedan dio, odnosno, odnos između županija i između gradova. Mi smo pred jedno mjesec i pol dana ili dva imali tematsku sjednicu odbora, na kojem je bilo i svih 11 centara za gospodarenje otpada direktori, imali su mogućnost mogućnost u 5 min reći, odnosno, obrazložiti kakvo je s tanje, obzirom na obveze koje ima RH, oni su obrazlagali kakvo je stanje i ono što smo mogli zaključiti, a to je da stanje nije dobro. I u tom smislu, želim, odnosno, raspravu još jedanput u klubu odraditi, da možemo artikulirano govoriti s ove govornice. Hvala. Javio se i kolega Borić u ime Kluba HDZ-a, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče i ja tražim stanku u ime Kluba HDZ-a s obzirom da smo podnijeli nekoliko amandmana na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenjem otpadom, da objasnimo kolegama u klubu čemu se tu radi, ali i da pokušamo vidjeti da li postoje poslovničke mogućnosti, da nekako, jednog kolegu zastupnika, g. Marasa imenujemo saborskim namjesnikom u gradskoj skupštini, kako bi konačno ovaj Dom oslobodio od tema koju trebaju raspravljati gradska skupština Grada Zagreba, jer se to stalno ponavlja iz dana u dan. A nas podosta ovdje ima sa lokalne razine, koji isto imamo određene probleme i u vijećima i u općinama i gradovima i ne radimo to isto i nije nam stalo do toga da to radimo radimo u sabornici. Zato mislim da moramo vidjeti na koji način bi se to moglo dogoditi, čisto da konačno više riješimo tu situaciju, gdje se zaista događa nešto nenormalno, da mi moramo svakodnevno slušati odnose g. Marasa sa g. Bandićom i želimo mu pomoći da konačno dođe do svog mentora, koji ga je vjerojatno učlanio u SDP i da tamo rješava s njime probleme Grada Zagreba, ako se slažete. Evo tražim i u tom vidu i ovu stanku.

namjesnikom. To je neumjesno i ja znam da u HDZ-u je dosta nervoze, pa i fizičkih napada ovih dana, ali ne mora se to tako i nastaviti. A s druge strane, on bi trebao zvati stanku vezano uz temu. Ovdje nije tema Gordan Maras, nego odvoz otpada. Tako da moram vas upozoriti da mu ne bi smjeli odobriti stanku i trebali bi mu dati opomenu. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dakle, kolega Maras, kolega Borić je u startu zatražio stanku, za konzultacije vezano uz amandmane, koje Klub zastupnika HDZ-a ne znam jeste to primijetili, jer ste bili razgovarali tada s kolegom Kovačem, pa niste taj dio slušali, dok niste čuli vaše prezime. Dakle nije bilo povrede poslovnika, ali s obzirom da te solidno argumentirali i to neću vam dati opomenu. Sada je 10,11 znači nastavljamo u 25.